Има кворум. Откривам заседанието. (Шум.) Колеги, моля да запазите тишина, защото искам да отбележа днес един много важен ден. Уважаеми народни представители, днес се навършват 30 години от свикването на Седмото велико народно събрание. Изминалият период от време може да определим като кратък или продължителен в зависимост от това с какъв аршин го мерим – от историческа гледна точка или спрямо човешкия живот, но при всички случаи имаме основание да обърнем поглед назад, за да видим какъв път извървяхме, докъде стигнахме и накъде отиваме. След десетилетия на тоталитаризъм и потискане на гражданите, отнемане на техни основни права и свободи със Седмото велико народно събрание парламентарната демокрация в България е възстановена. Задачата на Великото народно събрание ясно е формулирана от временния му председател Йосиф Петров, който заявява при откриване на тържественото заседание във Велико Търново: „Това Велико народно събрание е повикано от историята, за да излее темелите на новата българска държава. То е призвано да изработи основния закон – Конституцията, която Конституция да бъде отправна точка към създаването на една нова, свободна, независима, демократична и правова българска държава.“ Целта на този парламент е е чрез приемането на Основен закон да се наложат нови обществени, стопански и управленски демократични норми. Приета на 12 юли 1991 г., Конституцията гарантира основните права на гражданите и определя организацията на държавната власт. Благодарение на четвъртата българска Конституция са създадени необходимите условия за интегриране на България в евроатлантическите структури. Страната ни става част от демократичния свят, коректен, равноправен и предсказуем партньор в международните отношения. Днес можем да кажем, че приетата от Седмото велико народно събрание Конституция успя да даде сигурност на българските граждани и да осигури демократичен напредък и развитие на страната. Продължаваме с първа точка от днешния дневен ред:

Съобщение – от Сметната палата с писмо № 024-00-2 от 8 юли 2020 г. е предоставен на Народното събрание списък с приключилите финансови одити на годишните финансови отчети през периода януари 2020 г. – 30 юни 2020 г. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси. Одитните доклади за извършените финансови одити са публикувани на интернет страницата на Сметната палата. Заповядайте, господин Николов, да ни запознаете с Доклада. обсъди и гласува Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание На свое редовно заседание, проведено на 8 юли 2020 г., Комисията по енергетика обсъди и гласува горецитираните Процедурни правила. Във връзка с постъпило оттегляне на единствения кандидат за заемане на длъжността председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, № 052-00-3 от 6 юли 2020 г., и във връзка с т. 11 от Раздел IV и т. 10 от Раздел V от Решение на Народното събрание за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране Комисията по енергетиката обсъди и гласува Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание . След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 13 гласа без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния Проект на решение: „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 11,

за предлагане на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране, извън избраните членове съгласно § 41 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн.,

Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание. I. Предлагане на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране и представяне на документите 1. Предложения за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране се правят от народни представители или от парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по енергетика чрез председателя на Народното събрание в 5-дневен срок от приемането на тези правила. 2. В предложенията се съдържат писмени мотиви, с които се аргументира добрата професионална репутация на съответния кандидат. Към предложението се прилагат: а) писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението; б) декларация по чл. 12, ал. 1 от Закона за енергетиката, че кандидатът е дееспособен български гражданин – приложение № 2 към решението; в) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъпи разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец – приложение № 3 към решението; г) подробна автобиография; д) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“; е) документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването за професионален стаж по чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „д“ във връзка с § 1, т. 59 или 59а от Закона за енергетиката; 3. Обстоятелствата по чл. 12, ал. 1, т. 3 от Закона за енергетиката се установяват служебно от администрацията на Народно събрание. II. Публично оповестяване на документите Предложенията заедно с приложените към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 5 дни преди изслушването. 2. Публикуването на предложенията и документите се извършва при спазване на Закона за защита на личните данни. 3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на дейност и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят на Комисията по енергетика становища за предложените кандидати, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени. 4. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по енергетика въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. 5. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. 6.

и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за защита на класифицираната информация. III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Преди да изслуша предложените кандидати Комисията по енергетика проверява представените документи и дали съответният кандидат отговаря на изискванията за председател на Комисията по енергийно и водно регулиране. Изслушването на допуснатите кандидати се провежда в открито заседание на Комисията по енергетика, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до две минути на кандидат. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата. 4. Лично представяне на кандидатите и на тяхната концепция за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране като регулаторен орган – до 10 минути на кандидат. Комисията по енергетика провежда разисквания по направените предложения. Народните представители поставят поотделно своите въпроси към кандидатите по азбучен ред на собствените имена на кандидатите – до две минути на народен представител. След изчерпване на зададените въпроси към всеки кандидат от всички народни представители той отговаря – до 10 минути. 6. Председателят на Комисията по енергетика в резюме представя становищата и задава въпросите на лицата по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, на които не е получен отговор до две минути всяко. 7. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси – до 5 минути. 8. Комисията може да изисква допълнителна информация както от кандидата, така и от съответния компетентен орган. 9.

на участвалите в изслушването кандидати, подреден по азбучен ред на собствените им имена и го внася в Народното събрание. Към доклада се прилага Проект на решение за избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране за всеки от кандидатите. 11. Отказът на кандидат от участие в изслушването или неговото оттегляне от вносителя не спира процедурата по отношение на другите кандидати. V. Избор на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране от Народното събрание 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати. 2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по енергетика. 3. Всеки кандидат се представя от вносителя – до две минути. 4. Провеждат се разисквания по кандидатурите по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 5. Гласуването на кандидатурите е поотделно и явно чрез компютъризираната система за гласуване по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание реши друго. 6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. 7. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. 9.

Ако няма кандидат за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор. VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. на промяна в декларираните обстоятелства по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 1. След приключване на процедурата за избор по реда на Раздел V избраният председател на Комисията за енергийно и водно регулиране подава декларация за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 12, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката по образец съгласно Приложение № 4 към решението. 2. При промяна в декларираните обстоятелства в декларацията по т. 1 председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране подава декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество по образец съгласно Приложение № 5

за решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, представяне и публично оповестяване на документите и изслушване на кандидатите в Комисията по енергетика, както и процедурата за избор от Народното събрание,

Предложеният Проект за решение е приет. Уважаеми колеги, с това завърши законодателната част на заседанието. Ще продължим с парламентарен контрол от 11,00